Hinn 5. september síðastliðinn var gefið út svofellt bréf: „Forseti Íslands gjörir kunnugt: Ég hefi ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 10. september 2024. Um leið og ég birti þetta er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma nefndan dag til Reykjavíkur, og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni er hefst kl. 13:30.

Samkvæmt bréfi því sem ég hef nú lesið lýsi ég því yfir að Alþingi Íslendinga er sett. Ágætu alþingismenn. Ég býð ykkur velkomna til þings og óska ykkur velfarnaðar í þeim mikilvægu störfum sem fram undan eru. Setning Alþingis er hátíðarstund, sem við fögnum, þakklát fyrir að búa í landi þar sem lýðræðið er virt. Nú við þingsetningu ber þann skugga á að þjóðin er harmi slegin eftir hnífsstungu síðastliðna Menningarnótt sem hafði óbærilegar afleiðingar. Við fyllumst vanmætti við slíkar aðstæður. Því hvað er þýðingarmeira í samfélagi manna en fólkið okkar? Unga fólkið okkar í blóma lífsins? Líkt og þingið hefja skólar um land allt nú starf í skugga þessa harmleiks. Okkur hér — okkur ber að hlúa að börnum okkar, tryggja öryggi þeirra og koma þeim til manns. Vera þeim góð fyrirmynd í því hvernig við bregðumst við og hjálpa þeim með sín viðbrögð. Foreldrar Bryndísar Klöru Birgisdóttur hafa biðlað til okkar að gera kærleikann að eina vopninu í okkar samfélagi. Hvernig ætlum við að verða við því ákalli? Okkur rennur blóðið til skyldunnar. Við verðum, og við skulum, komast fyrir ræturnar á slæmri þróun svo svona atburður endurtaki sig ekki.

Undanfarnar vikur hef ég rætt einslega við ráðherra ríkisstjórnarinnar og formenn allra flokka. Ég þakka fyrir þau góðu samtöl sem sýndu mér að þótt fólk greini stundum á um leiðir er samhljómur um það hvaða mál eru brýnust í okkar samfélagi. Vítahringur húsnæðisskorts, verðbólgu og vaxta veldur mörgum áhyggjum. Eftirspurn eftir húsnæði er keyrð áfram af fólksfjölgun, sem er að hluta innlend, en að meirihluta tilkomin vegna erlendra gesta sem við bjóðum velkomna, hvort sem það eru ferðamenn eða þau sem flytja hingað til að vinna. Hér dvelja löglega meira en áttatíu þúsund erlendir ríkisborgarar, flestir frá evrópska efnahagssvæðinu. Íslenskt samfélag gæti ekki án þeirra verið. Þau manna fjölda mikilvægra starfa. Þau þurfa þak yfir höfuðið eins og við hin. Eðlilega eykur það eftirspurn á húsnæðismarkaði. Því þarf að svara með auknu framboði. Stórum hópi ungs fólks, sem nú stígur sín fyrstu skref út í lífið og þarf að standa á eigin fótum, fallast hendur. Þau velta jafnvel fyrir sér hvort hér sé nógu gott að búa. Hvort hér sé gott að eignast og ala upp börn. Hækkandi afborganir af húsnæðislánum reynast mörgum þungur baggi og þau sem eru á leigumarkaði, ung sem eldri, búa hvorki við öryggi né skaplegt leiguverð. Vitaskuld fylgja því áhyggjur og erfiðar tilfinningar — jafnvel kvíði og depurð. Vöktun og viðbrögð við náttúruhamförum eru nú mikilvægt viðfangsefni. Mælitækni fleygir Mælitækni fleygir fram og aðferðir viðbragðsaðila batna með fenginni reynslu. En hamfarirnar sem nú geisa á Reykjanesi eru engu líkar endurtekin eldgos sem ógna heimilum, afkomu og samfélagi þúsunda og nagandi óvissa um framtíðina eru fordæmalaus áraun. Það er mikilvægt að vernda innviði en ekki síður að taka utan um samfélag í sárum og búa þannig um hnútana að fólkið innan þess fái sjálft að koma að ákvörðunum um endurreisn þess. Ýmsir viðra áhyggjur af innviðum okkar eins og skólum og heilbrigðiskerfi. Á þriðju milljón ferðamanna stórauka álag á samfélagið allt og þau sem hingað flytja eiga rétt á heilbrigðis- og samfélagsþjónustu og börnin þeirra eiga að ganga í skóla og læra íslensku. Öðruvísi njóta þau ekki sömu tækifæra og önnur börn og hætta er á að enn fleiri verði utanveltu. Hér er lífsnauðsynlegt að við gerum betur. Það mun skila sér margfaldlega. Þeir sorglegu atburðir sem orðið hafa undanfarnar vikur láta engan ósnortinn. Einlæg samúð okkar er hjá öllum þeim sem eiga um sárt að binda. Við þurfum að kafa dýpra, að uppsprettu þeirrar vanlíðunar sem brýst fram í ofbeldi. Enginn sem líður vel, hvort sem er fullorðinn eða barn, vopnast til að meiða aðra. Við verðum að vera sérstaklega vakandi fyrir líðan barna og geta brugðist við þegar grípa þarf til ráðstafana. Ofbeldi er ekki bara viðfangsefni löggæslu og dómskerfis – ofbeldi er heilbrigðismál, eins og breski forsætisráðherrann sagði nýlega svo umbúðalaust. Því er samvinna margra aðila lykilatriði, líkt og lagt er upp með í lögum um farsæld barna. Umræðan um farsæld barna leiðir hugann að ískyggilegum fréttum um lestrargetu þeirra. Það er frumskylda okkar menntakerfis að tryggja að börn læri að lesa. Fjölmargar rannsóknir sýna — og undrar engan — að læsi er forsenda frekara náms. Barn sem ekki ræður við lestur dregst aftur úr, verður verr og verr statt, missir kjarkinn og áhuga á að læra með grafalvarlegum afleiðingum. Beita verður sannprófuðum aðferðum við lestrarkennslu. Börn þurfa líka að fá athygli og finna að á þau sé hlustað. Þau þurfa mátulegt frelsi og heilbrigðan ramma; næði, tilgang og hugarró til að tengjast sjálfum sér og öðrum. Þá er mikilvægt að nefna að rannsóknir og reynsla sýna að skjá- og símafrí skipta sköpum. Við vitum að margt það sem ber fyrir augu ungmenna á samfélagsmiðlum alla daga hefur skaðleg áhrif. Þau segja það sjálf. Í sítengdum heimi hefur orðið alvarlegt tengslarof Samvistir barna, foreldra og góðra fyrirmynda ýta undir örugg tengsl sem börnin búa að út lífið. Aðstoðum þau við að ræða tilfinningar sínar og finna tjáningu sinni farveg. Þar geta listir og sköpun ekki bara lyft andanum heldur kennt okkur að skoða hlutina frá ólíklegustu sjónarhornum og setja í annað og nýtt samhengi. Fátt er betur til þess fallið að dýpka skilning og tengsl okkar hvers við annað. En í flóknum málum er ekkert eitt svar. Lausnin er marglaga. Hlustum eftir sjónarmiðum annarra og mætum hvert öðru í mildi; tölum saman af virðingu fyrir ólíkri lífsreynslu og skoðunum. Lyftum okkur upp yfir dægurþras. Aðrar þjóðir standa frammi fyrir sömu spurningum. Lærum af því sem vel er gert hjá grannþjóðum okkar. Hér er ef til vill fólginn lykillinn að umbótum því blessunarlega eru þekking og reynsla ekki bara á fárra höndum. Gáfur, hugsjónir og ólíkar nálganir alls konar fólks, sem vill vinna í þágu samfélags síns, eru ekki bara gagnlegar heldur nauðsynlegar. Okkur veitir ekki af öllum góðum hugmyndum. Við eigum að láta þær njóta sannmælis hver sem ber þær fram. Innblástur í verkið, sem fram undan er, má finna víða. Við eigum glæsilegar fyrirmyndir. Paralympics, Ólympíumót fatlaðra í París á dögunum, var kennslustund í mennsku. Allir sem keppa á Ólympíuleikum vinna afrek en það er þrekvirki að komast alla leið á stóra sviðið með fötlun. Hugrekkið, vinnusemin, úthaldið og dugnaðurinn sem keppendur sýndu var í einu orði sagt ótrúlegt — og samhugurinn í troðfullum áhorfendastúkum ekki síður. Í París var klappað þar til allir kláruðu — hver einn og einasti keppandi. Ágætu þingmenn. Landsmenn horfa til ykkar um farsæl störf og árangursrík. Þó að stjórnmálaflokkar eigi í harðri samkeppni í kosningum og hafi ólík sjónarmið, þá skiptir miklu að geta gefið eftir og náð sameiginlegri lendingu í þágu þjóðarinnar. Lýðræðið krefst málamiðlana, samninga- og sáttaferla sem leiða til heppilegrar niðurstöðu fyrir þorra landsmanna án þess að gengið sé gegn sanngjörnum sjónarmiðum minnihlutahópa. Eitt sinn komst skáld svo að orði: „Litla þjóð sem átt í vök að verjast, vertu ei við sjálfa þig að berjast.“ Við Íslendingar erum rík af gjöfulum auðlindum til sjávar og til sveita. Við erum skapandi þjóð sem býr yfir seiglu og erum alin upp við að aðlaga okkur nýjum og breyttum aðstæðum. Stöndum vörð um það sem skiptir okkur öll og framtíðarkynslóðir mestu máli — heilbrigt samfélag! Ég óska þingmönnum og Alþingi allra heilla og bið ykkur að rísa úr sætum og minnast fósturjarðarinnar.

Hv. alþingismenn. Ég býð ykkur velkomna til starfa á 155. löggjafarþingi, sem nú er að hefjast. Einnig býð ég velkomna gesti Alþingis við þingsetningarathöfnina og heilsa starfsfólki skrifstofu Alþingis og vænti góðs af samstarfinu við ykkur eins og endranær. Þingið sem nú er að hefjast er hið síðasta á kjörtímabilinu. Þingkosningar verða á næsta ári og þeim fylgja vissulega ávallt tímamót þótt samfellan í stjórnskipuninni sé tryggilega lögfest. En upphaf nýs löggjafarþings hverju sinni markar líka tímamót. Þá hefst ný lota þingstarfa sem oft er krefjandi og annasöm. Það helgast auðvitað af því að viðfangsefni þingsins eru fjölmörg og oftar en ekki flókin og margþætt líka. Álagið ræðst einnig af starfsháttum hér innan húss og það er auðvitað mikið undir þingheimi komið hvernig til tekst hverju sinni. Ég óska þess að við berum gæfu til að vinna vel og skipulega að verkefnum þessa síðasta þings á yfirstandandi kjörtímabili. Það er rótgróið í menningu okkar að fagna merkisviðburðum. Það gerum við í okkar einkalífi með ættingjum og vinum þegar tilefni gefast og eins á opinberum vettvangi. Þegar líður að afmælum ýmissa tímamótaviðburða í þjóðlífinu þykir okkur rétt að minnast þeirra með verðugum hætti. Árið 1930 var 1000 ára afmælis Alþingis minnst á Þingvöllum með veglegri hátíð sem tókst vel í hvívetna og lifði lengi í minningu þeirra sem þar voru sem einstæður hátíðarviðburður. Það var ekki sjálfsagt mál á þeim tíma að halda fjölmenna útihátíð á Þingvöllum „á eyðistað til fjalla“, eins og einn nefndarmanna í hátíðarnefndinni komst að Þau voru bæði mörg og stór verkefnin sem þurfti að leysa til að allt gengi vel fyrir sig og hátíðin yrði landi og þjóð til sóma. En með markvissum undirbúningi og samstilltu átaki tókst að fagna hinum merku tímamótum með slíkum glæsibrag að bæði heimamenn og erlendir gestir Alþingishátíðarinnar á Þingvöllum hrifust af því sem þar fór fram. Árið 2030 verður öld liðin frá 1000 ára afmælishátíð Alþingis og það er orðið tímabært að leggja á ráðin um það hvernig 1100 ára afmælis þingsins verður minnst. Ég mun sem forseti hafa frumkvæði að því að lögð verði fram á þessu þingi þingsályktunartillaga um undirbúning fyrir 1100 ára afmælishátíð Alþingis Með því móti verður hægt að hefja þennan undirbúning tímanlega og leggja drög að margvíslegum verkefnum sem hæfa þessum merku tímamótum. Kjörinn umboðsmaður Alþingis, Skúli Magnússon, sem gegndi embættinu frá 1. maí 2021, hefur verið skipaður dómari við Hæstarétt. Fjórir einstaklingar hafa gefið kost á sér í þetta embætti og mun forsætisnefnd Alþingis gera tillögu til Alþingis um það fyrir lok þessa mánaðar hver skuli gegna embættinu. Mér hefur orðið nokkuð tíðrætt um tímamót af ýmsu tagi og vissulega voru tímamót á þessu ári þegar tekið var í notkun nýtt skrifstofuhús fyrir Alþingi sem fengið hefur nafnið Smiðja. Nú er byggingu þessa húss lokið, það er fullbúið og hefur þegar gegnt sínu hlutverki síðan í vetur. Í Smiðju eru starfsstöðvar þingmanna og stórs hluta starfsliðs Alþingis. Húsið er af þeim sökum ekki opið almenningi daglega en næstkomandi laugardag, þann 14. september, munu dyr Smiðju standa öllum opnar og við bjóðum gesti velkomna til að skoða hið nýja hús á formlegum vígsludegi þess. Jafnframt verður boðið upp á leiðsögn um Alþingishúsið þennan dag. Nú verður þessum þingfundi brátt frestað og ég bið þingmenn og gesti Alþingis að þiggja veitingar í Smiðju í tilefni dagsins. Ég vil biðja hæstv. forsætisráðherra að ganga fremstan með mér úr salnum til Smiðju.